Zahvaljujem.Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, danas je pred nama Predlog odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Naravno, u skladu sa Ustavom, u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini ova Komisija se formira od članova Odbora za pravosuđe, od članova Odbora koji se bave ljudskim i manjinskim pravima, od članova Odbora koji se bave socijalnom politikom.Ono što želim da naglasim da je nadležnost ove Komisije i te kako značajna u tretmanu u zaštiti u obilasku zavoda za izvršenje krivični sankcija, ali i u saradnji sa svim nadležnim institucijama, sa civilnim sektorom koji se bave praćenjem stanja lica koja se nalaze u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.Ono što je značajno za ovu Komisiju, to je da će Komisija svoj izveštaj podnositi Narodnoj skupštini, tako da će svi narodni poslanici, a i građani Republike Srbije imati priliku da se upoznaju sa radom ove Komisije, a koja se tiče tiče kontrole i tretmana osuđenih lica, ali i osoblja koja rade u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.Ono što želim posebno da istaknem, to je da Republika Srbija čvrsto stoji na putu Evropske unije, da Republika Srbija danas ni po čemu ne može da se meri sa onom Srbijom koju je SNS nasledila 2012. godine, pa ne može ni da se meri ni u onom delu koji se odnosi na Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno na zavode za izvršenje krivičnih sankcija.Moram da istaknem da je Republika Srbija po merenju Evropske unije bila na zadnjem mestu u vreme vlasti žutog tajkunskog preduzeća, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića, kada je u pitanju prenatrpanost zatvorskih kapaciteta i jedan krajnje nehuman uslov za smeštaj svih osuđenih lica.Danas Srbija pokazuje svoje drugo lice. Danas Srbija po broju smeštajnih kapaciteta na 100 osuđenih lica nalazi se ispred zemalja koje su ekonomski mnogo jače od nas, kao na primer Francuska, kao na primer Italija. U Francuskoj opterećenost zatvorskih kapaciteta na 100 je 116, u Italiji 115, a u Republici Srbiji ta opterećenost je 109 osuđenika na 100 mesta.Ono što takođe želim da istaknem, to je da je 2003. godine nažalost ubijen i tragično stradao premijer Republike Srbije, doktor Zoran Đinđić. Ono što želim da istaknem da je nakon njegovog ubistva sprovedena akcija “Sablja“ u kojoj je privedeno i uhapšeno 11.665 lica. Ustavni sud je za akciju „Sablja“ u svom kasnijem Izveštaju rekao da on nije u saglasnosti sa Ustavom, posebno kada su u pitanju kršenje osnovinih ljudskih prava i sloboda, a tiče se na policijsko zadržavanje bez sudske odluke do 30 dana, na nemogućnost pritvorenih lica na branioca, na sprečavanje prava na štrajk, na ugrožavanje mnogih ljudskih prava i

naravno privedeni, bez ikakvog razloga i bez ikakvog pravnog osnova tražili su odštetu od Republike Srbije i Republika Srbija platila je milionske odštete za najveći broj lica koji su tada mimo Ustava i zakona privedeni i zadržavani.Ta milionska odšteta kreće se i do šest miliona dinara za jedno lice koje je naravno pokrenulo tužbu i u toj tužbi dobilo odštetu za nezakonito privođenje i zadržavanje, naravno.Danas Republika Srbija i te kako poštuje sva prava, sva ljudska prava svih svojih građana kako svih građana i naravno i onih građana koji se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne.U prilog tome ide i činjenica da je od 2014. godine do danas da su obnavljani, rekonstruisani i potpuno izgrađeni, znači potpuno novi iz temelja novi iz temelja KPZ, među kojima svakako po evropskim standardima, po unutrašnjosti, po humanim uslovima, po humanom pristupu, po zdravstvenoj zaštiti možemo da se pohvalimo sa izgrađenim zatvorom u Pančevu, koji se prostire na 24 koji se sastoji od 10 objekata u kome postoje posebne sobe za osobe sa invaliditetom, koji je kompletno pod video nadzorom i naravno u skladu sa najvišim evropskim standardima.Ono što takođe želim da istaknem, to je da su osuđenici iz zatvora iz Pančeva učestvovali u projektu prekogranične saradnje sa zatvorom u Temišvaru. Tim projektom bilo je obuhvaćeno 20 osuđenih lica iz Pančeva, ali ono što je poenta tog projekta jeste da su u toj aktivnosti osuđenici osposobljavani za neka zanimanja koja će im kasnije služiti kada izađu na slobodu, a to su na primer poslovi koji se tiču sušenja voća, sušenja povrća i neki drugi poslovi.Taj tretman resocijalizacije i te kako je važan u KPZ, na tome Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i te kako radi. Sprovode se mnogi programi koji se odnose na promenu ponašanja osuđenih lica, na sticanje novih znanja i veština, kako bi izlaskom iz zatvora postali korisni članovi društva i kako vi se smanjio recidiv, odnosno mogućnost povratka u zatvorske uslove.Danas Republika Srbija drži se osnovnog načela, a to je jednakost svih građana u ostvarenju svih prava. Ovlašćena predstavnica poslaničke grupe „Aleksandar Vučić za našu decu“ je istakla jednak tretman i osuđenih lica kada je u pitanju zaštita njihovog zdravlja. Znači, svi oni koji su izrazili želju su vakcinisani. Zavodi su imali dovoljan broj testova za utvrđivanje postojanja Kovida. Jako mali broj zaraženih je bio u zatvorima. Do sada je taj podatak 0,2% od ukupnog broja zatvorenika i ono naravno što je istakla, to je da su osuđenici takođe pokazali solidarnost i humanost u jeku pandemije Kovida šijući maske kako za zatvorenike, tako i za osoblje, ali i šire.Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – za našu decu“ u Danu za glasanje podržaće sve predložene kandidate. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, povodom Komisije za izvršenja sankcija, tj. Komisije koja treba da kontroliše zatvore, da je bilo pravde, da je bilo u istinu nezavisnog sudstva, da nije bilo čuvene reforme, i samostalnog tužilaštva, da nije bilo čuvene reforme iz 2009. i 2010. godine danas bi ovi članovi Komisije koje ćemo izabrati, imenovati, danas bi

da njihovo bogatstvo, da njihov raj bogatih počiva na paklu siromašnih. Nisu siromašni i ljudi bez posla od 2000. do 2012. ostali zbog sebe, već zbog njih.Siromaštvo nisu napravili tada siromašni, već bogati koji su ogromne količine novca ili ogromne sume novca izneli napolje i tako ne samo opljačkali građane nego i novac iznoseći napolje ostavili van svih tokova. Da nisu otpustili 400.000 ljudi, da nisu opljačkali ostatak, da nisu ostavili slabo plaćene nezaposlene i siromašne, danas bi se svakako druga pesma pevala, odnosno trud i vreme koje smo uložili da ispravimo njihove greške, a pri tome stalno su nas napadali da ne rešavamo brzo probleme koji su oni napravili za 12 godina. Po njima te probleme nismo rešili brzo i nismo. Trebalo je nekoliko godina da uposlimo sve one koji su oni otpustili.

Taj novac ne samo da je bio opljačkan, već je ostao van opticaja i tako je još više uticao na potrošnju u Republici Srbiji. Da su novac dobili siromašni i gladni, oni bi taj novac potrošili u supermarketima, ne bi ga iznosili na koja kakva ostrva i sigurno da bi prihodi budžeta bili daleko veći.Samo da podsetim da su dotacije penzija bile 54%, a možda i više, ono što je država iz budžeta dotirala, jer nije bilo dovoljno novca u PIO fondu, pa je država morala da dotira 54%. Danas su te dotacije, čini mi se, između 20% i 30% ako se ja ne varam, što govori o tome da su penzijski fondovi puniji, a puniji su zato što je 320.000 ljudi novouposlenih, odnosno

više u potrošnji i negde oko 100 miliona evra više u zdravstvenom, penzionom fondu, u lokalnim i drugim doprinosima koji idu, čini mi se, 72% na lični dohoda. Dakle, država, opštine i građani mogu svakog meseca da potroše više 160 plus 100, negde oko 260 miliona evra, što na godišnjem nivou izađe preko tri milijarde evra više u potrošnji, što kroz PDV, akcize itd. obogaćuje budžet Republike Srbije.Dakle, njihov zločin je je po meni toliki da sa pravom mogu da kažem da je bilo prava i pravde, da je bilo nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva, da nisu birali tetke, sestriće, zetove itd. u to pravosuđe, da nisu birali ljude iz svoje partije da se postaraju o njima, danas bi svakako ova Komisija mogla da obilazi u Centralnom zatvoru i zatvorima u unutrašnjosti Srbije glavne odbore njihovih stranaka jer oni su u statutu svojih stranaka u statutu svojih stranaka imali izgleda odredbu da mogu slobodno ka kradu.Da je Al Kapone kojom srećom bio živ ili nesrećom za vreme njihove vladavine, mislim da bi bio sitna riba pljuckavica za njih kao kriminalce. Toliko bi sitan bio da ga ni u DS ne bi primili. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Nebojša Bakarec. krivičnih sankcija. Vidim da je sastav Komisije izvanredan.Nastaviću tamo gde je stao gospodin Rističević svojim izvanrednim govorom. Navešću par primera dvostrukih aršina u vezi izvršenja krivičnih sankcija.Novinar Daško Milinović je napadnut od strane dvojice napadača 16.4. ove godine. Zadobio je lake povrede ruke. Najoštrije osuđujem napad na Daška Milinovića. Srećom napadači na Daška Milinovića su odmah uhapšeni, dvojica od trojice. Jedan je u bekstvu, ali biće i on uhapšen. Vidimo da su, i to moram da jasno kažem, napadači na novinara Daška Milinovića veliki neprijatelji Srbije.Pred tužilaštvom u Novom Sadu se već vodi postupak protiv sve trojice okrivljenih nadam se da će sva trojica ići na izvršenje krivičnih sankcija.Kao što vidite, nadležni organi su reagovali munjevito. Napad je osuđen u svim medijima i vezano za ovaj predlog – članovi Komisije će na primer moći, kada za to dođe vreme, da odu da provere kako se izvršavaju krivične sankcije protiv ova tri nasilnika.Međutim, svi su zaboravili,

pretio ubistvom poslaniku SNS gospodinu Vladimiru Đukanoviću. Iz mraka interneta Daško Milinović je poručio sledeće, izvinjavam se što je ovoliko odvratno što ću da pročitam, ali moram da citiram novinara Daška Milinovića: „Hoće li sad svinja nacistička njištati da ga ugrožavaju na internetu“, kaže Daško Milinović o Vladimiru Đukanoviću. „Fašistički vepru nećemo ti dva put reći, na ražnju ćeš se peći“, poručuje Daško Milinović Vladimiru Đukanoviću.Slučaj je prijavljen Odeljenju za visoko-tehnološki kriminal u Beogradu, gde je gospodin Milinović priveden, MUP je okarakterisao ove pretnje kao ugrožavanje sigurnosti, kao pretnje smrću. Potom je gospodin Milinović priveden Višem javnom tužilaštvu i nakon kraćeg pritvora gospodin Milinović je pušten na slobodu.Svi Đilasovski mediji tj. nijedan Đilasovski medij nije osudio pretnje gospodinu Đukanoviću, već su svi horski zavapili i zakukali zbog navodnog maltretiranja gospodina Milinovića. Milinovića. Pazite, kao da jedan novinar ima veća prava od na primer advokata, što je gospodin Đukanović.Udubimo se malo u sadržanu pretnji gospodina novinara Milinovića. Sigurno se sećate sjajnog filma „Banović Strahinja“ i scene u kojoj Vlah Alija nabija na kolac Abdulaha. Upravo to je novinar Daško Milinović želeo da učini našem kolegi Vladi Đukanoviću. Da li je to esencija posla novinarskog Daška Milinovića da skriven u tami interneta iza jednog opskurnog pseudonima preti smrću poštenim ljudima? Sigurno da nije, ali su svi to zaboravili i tada te 2019. godine gospodin novinar Daško Milinović umesto da se izvini javnosti i gospodinu poslaniku Vladi Đukanoviću, on je izjavio – ovo društvo je u jako velikom problemu, a stranka koja nam upropaštava živote toliko je moćna i toliko umešana u sve živo. Međutim, da nismo moćni, niti umešani u sve živo dokaz je baš novinar gospodin Daško Milinović koji nije snosio nikakve zakonske sankcije zbog toga što je pretio smrću Vladi Đukanoviću.I da ponovim, pretnje smrću koje je Milinović pre dve godine uputio advokatu gospodinu poslaniku Vladi Đukanoviću, osudio je retko koji mediji. Videli smo, da ako si novinar onda možeš mirno i nekažnjeno da pretiš smrću bilo kome iz SNS-a. Ako to nisu dvostruki aršini ja ne znam šta su.Drugi primer dvostrukih aršina u vezi izvršenja krivičnih sankcija

Trojica napadača, i to ću opet ponoviti, su veliki neprijatelji Srbije. Povređen je i policajac koji je pokušao da zaštiti B. Stefanovića. Tri sata posle napada policija je uhapsila dvojicu od trojice napadača. Treći je uhapšen sutradan. Odmah su identifikovani, dakle uhapšeni, procesuirani i prvostepeno osuđeni.Srpska napredna stranka je odmah posle napada najoštrije osudila ovaj napad. Predsednik Aleksandar Vučić je dan posle tog napada pred svim medijima izjavio da i on osuđuje to što se dogodilo i rekao je – država je reagovala hitno, pokazala je da Srbija nije država u kojoj bilo ko sme da udara bilo koga. Osuđujem taj napad. Važno je da je država uradila svoj posao, i da kažem sva tri napadača na B. Stefanovića naravno ići će na izvršenje krivičnih sankcija kada se ponovi postupak, pošto je Apelacioni sud poništio prvostepenu presudu. Očigledno iz procesnih razloga. To je dokaz da pravosuđe u Srbiji funkcioniše. Naravno članovi ove komisije, kada ih izaberemo, kada za to dođe vreme, moći će da provere kako se izvršavaju krivične sankcije protiv ova tri nasilnika.Međutim, godinu dana posle napada na B. Stefanovića u decembru 2019. godine u Zemunu je napadnut gospodin Gavrilo Kovačević, funkcioner SNS i tada član gradske Vlade, danas predsednik opštine Zemun.Gospodina Gavrila Kovačevića je metalnim šipkama napalo više osoba. Odmah su ga onesvestili tako da se ne zna koliko ih je bilo, napali su ga sa leđa i naneli su mu višestruke povrede, potres mozga, raskrvarili mu glavu, povrede levog ramena, lakta leve ruke i leve podkolenice. Gospodin Gavrilo Kovačević je od posledica tog napada dobio tešku trombozu, a znamo da je to opasna bolest po život.Napadači nikada nisu uhapšeni, niti identifikovani i nijedan opozicioni mediji nije izvestio o ovom nasilju. Niko iz opozicije nije osudio na napad na gradskog većnika Gavrila Kovačevića, pa ni gradski odbornici. Pazite, Dragan Đilas i B. Stefanović.Ja se usuđujem da utvrdim vrlo drsko da su sve glave jednako vredne i glava B. Stefanovića i glava gospodina Gavrila Kovačevića. Više puta sam ovim putem javno pitao gospodina B. Stefanovića zbog čega je glava Gavrila Kovačevića manje vrednija od njegove glave? Zbog čega je krvava košulja B. Stefanovića postala nekakav simbol, dok krvava košulja Gavrila Kovačevića nije zanimala nijedan đilasovski mediji?Da li je B. Stefanović ima veća građanska prava od Gavrila Kovačevića? Da li je B. Stefanović građanin prvog reda, a Gavrilo Kovačević drugog? I, ovde ću parafrazirati onu čuvenu Orverlovu rečenicu iz „Životinjske farme“ - svi ljudi su jednaki, ali su neki ljudi jednakiji od drugih. E, ako to nisu dvostruki aršini, onda ne znam šta su.Treći primer. Tokom nekoliko poslednjih godina dogodili su se, ja bih samo molio malo pažnje, nebrojani slučajevi, znači ovo što vam iznosim prvi put ćete čuti, dogodili su se nebrojani slučajevi razbijanja prostorija opštinskih odbora SNS. Dokumentovano imam sa datumima da je napadnuto, razlupano, čak i spaljeno tokom tih nekoliko godina, više od 50 prostorija SNS. Neke su razbijane čak i tri puta. Brzo ću preći, Smederevo, Bečej, Surdilica, Zrenjanin dva puta, Ćuprija, Voždovac, Kragujevac, Lajkovac, Zvezdara, Rakovica, Požarevac, Sombor, Sevojno, Lazarevac tri puta, Čukarica, Železnik, Petrovaradin, Novi Beograd, Savski kej, Stari grad četiri puta, Zemun dva puta istog dana, Novi Sad Stražilovska, Novi Sad Podvara, Novi Sad centar, Čačak, Vračar, Bački Petrovac dva puta, Bač, Šabac, Mladenovac dva puta,

itd.Tih napada je bilo mnogo više. Zamislite da je samo neko, bilo ko, jednom napao prostorije Đilasove stranke, što neće da se desi, i ponavljam da to ne sme da se deli. Ali, samo jednom, tada bih odmah reagovao u parlamentu UN plavi šlemovi, a Đilas bi u Briselu ridao tamo u naručju bilo koga, a za prostorije SNS koga boli uvo.Ako to nisu dvostruki aršini, onda ne znam šta su, ali niko nije otišao na izvršenje krivičnih sankcija za ove zločine. Pazite, bilo ih je 50 i više, međutim, moram da vam prikažem i još jedno svetlo da vam bacim na ove činjenice.Od kada se krajem 2017. godine Dragan Đilas vratio u politiku, broj napada na prostorije SNS je mnogostruko uvećan. Imam to dokumentovano. Dakle, korelacija je jasna, do 2018. godine broj napada na prostorije SNS je iznosio 10, 10, to je u periodu od 2013. do 2018. godine. Od početka 2018. godine kada je Dragan Đilas završio prvobitnu pljačku Srbije, vratio se u politiku, do danas, znači, za tri godine, broj napada na prostorije SNS iznosi preko 40. Dakle, od kada se Đilas vratio u politiku, broj napada na prostorije se učetvorostručio. Zbog pljačke teške 619 miliona evra, Dragan Đilas će, da je živ i zdrav, kada, tada ići na izvršenje krivičnih sankcija.Za ljude nalik Đilasu velika pesnikinja Desanka Maksimović u svom velikom delu „Tražim pomolovanje“ nije imala razumevanje i u svojoj pesmi za zavidnike, upravo je govorila o takvim ljudima, ali nije tražila sa njih pomilovanje. Kaže Desanka Maksimović – za zavidnike koji pomodre od odblesaka sunčanog dana, što u nečije dvore prodre, za čoveka koji mrzi i vodu zato što žubori iza tuđeg plota i zemlju, jer rađa i kod druga i selica jato koje na tuđu kuću sleće, za zavidnike koji pisnu kao zmija u procepu, iziđe li čija smelost na videlo reknuli ljudi koju lepu reč za nečije nedelo, za ljude koji priželjkuju da sudba nanese na čardake veće od njihovih zemljotrese, dok jezik požara stogove stogove nečije lazne, a oni da ga motre negde izbliza. Za zavidnike, kaže pesnikinja – njima care, ne treba gore kazne od zlobe koja im srca nagriza.Na kraju, Desanka Makimović je u ovoj svojoj čuvenoj zbirci pesama zatražila pomilovanje za one poput nas, za sve obične, napaćene i ugnjetene ljude. Tako bi neko mogao, kažem samo figurativno, zatražiti pomilovanje za sve nas, pod znacima navoda krezube sendvičare, za sve nas pod znacima navoda nedostojne i prezrene, za sve nas pod znacima navoda neobrazovane botove, za sve nas pod znacima navoda ružne, prljave, zle,

za one kojima se čini da su jednaki, siromašni, bogati, slabi, jaki, nesuđeni onaj koji se sa robije vrati, bezruki i čovek sa rukama obema, miropomazani i odlučen od vere, zvani i onaj što pred vratima čeka, za njih, za sebe, za svakog čoveka tražim pomilovanje,

Zahvaljujem se potpredsednici prakse parlamentarnog nadzora u smislu imenovanja ovih komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, kao jedne izuzetno važne uloge koju ima parlament Republike Srbije, da imenuje ovu komisiju, a samim tim u vidu parlamentarnog nadzora i da da vrši ne samo nadzor, već na neki način i da usmerava svu ovu priču oko izvršenja krivičnih sankcija u onom pravcu koju i javnost Republike Srbije, struka i svi oni ostali koji prate ove penološke mere u smislu izvršenja krivičnih sankcija u onom pravcu koji to naša zajednica i društvo očekuje. U tom smislu moram da kažem da moje uvažene kolege koje su predložene u ovu komisiju će imati važnu ulogu i sve ono što ćemo dobiti kao zaključak ispred ove komisije će sutra u normativi u izmeni izmeni zakonske regulative, podzakonske regulative, biti još efikasnije u smislu različitih penoloških mera u smislu izvršenja krivičnih sankcija.U tom smislu, da kažem i da sve ono što treba da u Republici Srbiji kroz ovu vrstu nadležnosti koje ova komisija ima, da istaknem i svrhu kažnjavanja u onom osnovnom, da kažem, u osnovnoj formulaciji, u osnovnoj definiciji penologiji, da svrha kažnjavanja u svakom slučaju nije represija nad čovekom, ili učinioca, već njegovo prevaspitanje radi njegove resocijalizacije povratka u zajednicu kao produktivnog člana koji više neće vršiti krivična dela.To je ova bit u suštini same komisije koja treba da isprati izvršenje krivičnih sankcija a i da se vidi kako u tim kazneno-popravnim domovima, zatvorima, kako god da ih nazovemo u ovom smislu reči, kako stojimo po toj poziciji.Izuzetno je važno da svi počinioci krivičnog dela koji su na izvršenju, recimo, zatvorskih kazni, a znamo da imamo različitih kazni i za počinioce krivičnih dela u ovom slučaju, u tom periodu ga iskoristi što je moguće bolje. Znamo i takođe da se mnogi i doškolovavaju u zatvorima i da sutra nauče neki dobar zanat, da su produktivni u periodu izvršenja krivične sankcije, ali i te kako da je važno sutra kada izađu da mogu biti osposobljeni za samostalan život i da sve ono što ih je odvelo u onom pravcu koji podrazumeva da izvrše određeno krivično delo da više na to i ne pomisle, a sa druge strane da budu osposobljeni da mogu raditi neki koristan posao koji u svakom slučaju ovakve zatvorske jedinice KP domovi nekadašnji, kako smo ih zvali, itd, su izuzetno važna priča u svemu tome.Ono što bih takođe želeo da istaknem, s obzirom da su naravno različiti zatvori za različite počinioce krivičnih dela i odeljenja, sekcije i sve ostalo, kako se to slaže u tim jedinicama, da je i te kako važno istaknuti i svemu tome i klasifikaciju. U toj klasifikaciji ako bih pričao o svemu tome čini mi se da je najteže resocijalizovati onog koji je bio u privrednom kriminalitetu.Mi smo ovde u parlamentu Republike Srbije mnogo govorili u smislu toga koliko je teško da se neko ko je počinio krivično delo iz privrednog kriminaliteta vrlo teško možemo dokazati, recimo, korupciju i da vrlo teško dolazimo do pravosudnih presuda, a samim tim sutra i do izvršenja krivičnih sankcija u ovom slučaju. Zašto? Zato što nam je pravosuđe u tom smislu takvo kakvo jeste, zato što imamo slabu praksu. Poseban ugao te vrste priče je kako resocijalizovati sve one koji se bave privrednim kriminalitetom, državnim kriminalitetom i na koji način te ljude dovesti u poziciju da sutra više nikad ne pomisle tako nešto da rade.Tu sud javnosti govori ovde u Narodnoj skupštini, pa hajde da kažem, i mediji koji o svemu tome pišu je i te kako važno, da kažem, samo iz jednog ugla, predstavnike bivšeg režima određeni procesi koji su ispraćeni, neki su bili pravosudni, očigledno da u poslednjem vremenskom periodu vidimo da se polako vraćaju u javnosti i da to što su počinili određena krivična dela ih u ovom slučaju ne remeti da daju čak određene izjave u medijima koji su skloni da kritikuju vlasti u Republici Srbiji, a zaboravljajući njihove uloge i štetu koju su naneli Republici Srbiji.U tom smislu reči smatram da posebnu pažnju i ovde u parlamentu, ali i izvršenju krivičnih sankcija treba videti šta s tim ljudima sutra i na koji način uopšte oni mogu bilo šta da rade. Ključna poruka u svemu tome koja treba da ode iz parlamenta Republike Srbije, da se privredni kriminalitet, državni kriminal ne isplati i da sutra ako završite u zatvoru, obavićete vi neku resocijalizaciju, verovatno ćete raditi sutra, bavićete se nekim zanatskim poslom, ali nikada više nećete dobiti priliku da se bavite tim poslom koji ste radili.Prema tome, ne isplati se, ne treba niko to da radi i poruka koju ova vlast u Srbiji upućuje političku volju koju je stvorila ovde prema svim institucijama pravosudnim i prema policijskim agencijama upravo ide u tom pravcu da da Republika Srbija nije više sigurna kuća za ljude koji su se bavili privrednim kriminalom i da mogu to neometano raditi i nastaviti raditi taj posao u nekom narednom vremenskom periodu.Ono što takođe želim da istaknem, gledao sam sinoć predsednika Republike Srbije u intervjuu koji je, zaista, ne samo specifičan po tome koliko je dugo trajao, ne samo da je bio, da kažem, sveobuhvatan, ne samo da je bio kvalitetan u smislu poruka koje je predsednik Republike Srbije uputio u smislu, da kažem, smirivanja tenzija u regionu, već je on u kontekstu ove tačke dnevnog reda imao jednu sjajnu poruku, jer se na to uvek moramo referisati, da svi kriminalci koji su uvezani sa različitim kriminalnim grupama nisu više dobrodošli u Srbiji, da su iz Srbije proterani, i prema BiH grupa Darka Eleza, sada ove crnogorske grupe, šiptarske narko grupe itd, i da im Srbija nije siguran prostor i da ovde svi oni koji su im pomagali u tom proteklom vremenskom periodu neće sigurno više na bilo koji način moći da obavljaju one funkcije javne i bilo koje druge, koje su podrazumevale da saradnja, druženje,

u ovoj vrsti priče sve ono što smo u proteklom vremenskom periodu mogli da čujemo i vidimo, što je bilo i u određenim medijima, više se u Republici Srbiji neće ponavljati.Za ono što želim da istaknem, što je i te kako važno, s obzirom da stalno u javnosti imamo potencijalna krivična dela koja su među najtežim, pa između ostalog priča se dosta i o silovanju, o seksualnom mobingu i svakoj drugoj vrsti priče koja je užasavajuća. Ja kao roditelj, kao čovek mogu samo da kažem, da osudim svakoga ko je pomislio tako nešto da uradi. Možda u izvršenju krivičnih sankcija, samih sankcija, treba propisati što teže sankcije za počinioce tih krivičnih dela ili onih koji bi čak i to pokušali, ali moram da kažem da se gnušam te priče da se ta vrsta borbe protiv, moram da kažem, bolesnika koji su u stanju tako nešto da urade, jer te ljude, ne samo da treba lečiti i sankcionisati, njih treba osuditi u svakom slučaju javno, da se gnušam te priče da se to koristi kao sredstvo za politički obračun.Takođe, obračun.Takođe, moram da izrazim svoje nezadovoljstvo da pojedine kolege ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije su se pojedinih političara koji to zloupotrebljavaju, setili samo u tom slučaju kada su oni postali meta. Nisam zadovoljan što je to tako, ali dajem punu podršku pravosudnim institucijama, ne političarima koje neko pokušava u ovom slučaju da predstavi u ovom ili onom smislu reči, ili političare koji pokušavaju da to zloupotrebljavaju. Mi iz naše poslaničke grupe SNS pre svega dajemo podršku pravosudnim institucijama i žrtvama koje su potencijalne bile od strane nasilnika. Toliko, hvala. Hvala.Reč ima Aleksandar Mirković. da će poslanička grupa SNS, Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati ove predloge. Uveren sam da će ovi ljudi profesionalno i u skladu sa svim načelima, moralnim načelima obavljati dobro ovu funkciju.Kada govorim o ovakvim osetljivim pitanjima, uvek su pomešane emocija. Zaista, drago mi je što rasprava i diskusija tokom celog dana ide u biranim rečima i ide u određenim tonu. Svakako mislim da i ovo pokazuje građanima Srbije koliko je nama, pre svega predstavnicima SNS, stalo do svakog segmenta koji se dešava u našem životu. Mislim da ste bili u prilici da vidite iz prethodnih izlaganja koliko se svakoj temi ozbiljno pristupa i to je jasan pokazatelj da ovaj parlament, ali i sama Vlada Srbije, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, svakoj temi pristupa maksimalno ozbiljno i maksimalno posvećeno.Kada govorim o ljudima koji su prekršili zakon i koji zbog toga danas snose posledice, na žalost građani Srbije uvek imaju na umu i neke ljude koji su to učinili, obogatili se na njihov račun, a još uvek su na slobodi ili nisu snosili nikakve posledice. Kada govorim o tome, sinonim za enormno bogaćenje koje je korišćeno za period dok je bio na vlasti, jeste Dragan Đilas.Da još više uprostimo, dakle, kada nekom pomenete bogaćenje i zloupotrebu državnih funkcija, svako prvi se seti Dragana Đilasa, jer je taj čovek od propalog preduzetnika, perača prozora i prodavaca žvaka, kako je sam pričao, od ušteđevine od 75.000 evra polovnog automobila "SAB" došao do bogatstva od čak 25 miliona evra, i to samo u nekretninama. Jako je teško objasniti građanima kako ste to uspeli da steknete samo od funkcije gradonačelnika, ministra ili direktora neke kancelarije koju su izmislili samo da bi vam dodelili funkciju, ali još teže je objasniti to kako se danas iz dana u dan pojavljuju neke nove informacije. Vi na više od 17 različitih zemalja na preko 53 računa imate bogatstvo od čak 68 miliona evra. Sa pravom se građani pitaju kako i na koji način se čovek obogati za osam godina i to baš za period kada je bio na vlasti.Drago mi je što moje pravo kao poslanika da uputim pitanje nadležnim institucijama iskoristio, ali mi je još draže što sam dobijao određene odgovore i što su nadležne institucije pokrenule određene postupke. Ali, izgleda da je to još dodatno uplašilo Dragana Đilasa i povećalo njegovu histeriju, pa je tako morao da proširi krivičnu prijavu i njome obuhvati čoveka koji se nalazi i na čelu institucije koja se bavi sprečavanjem pranja novca.Kada novca.Kada govorimo o svemu ovome, u prethodnom periodu smo sugerisali i na stvari koje su postale normalne u našem društvu, a nikako ne bi smele. Pričali smo o pozivu na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića, na ubistvo članova njegove porodice, brata Andreja, sina Danila, Vukana, ćerke Milice. Pričali smo o svemu tome i, nažalost, nekako su uvek ostale te priče samo u ovoj sali, ostale su na konferencijama i malo ko od državnih institucija se ozbiljno pozabavio time. To je veliki problem. Ne radi se ovde samo o Aleksandru Vučiću kao o predsedniku Srpske napredne stranke ili predsedniku Srbije, već se radi o Aleksandru Vučiću kao čoveku i njegovoj porodici.Nažalost, porodici.Nažalost, ono što je zatim usledilo, jeste promena te njihove nekakve politike, doduše samo ublažena, a preorijentisali su se na to potencijalno izazivanje haosa na ulicama i kojekakve pretnje da će se na ulicama proliti krv ukoliko se, pazite sad, ne ispune njihovi zahtevi. Jedini zahtev, kada se podvuče crta ispod tih njihovih besmislenih zahteva, jeste dolazak i povratak na vlast Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, Marinike Tepić i cele te ekipe oko njih.Zašto ovo danas govorim? Iz prostog razloga što je Dragan Đilas danas iskoristio ovaj dan da piše ljudima u Evropskom parlamentu, dakle, nekim ljudima koji će biti predstavnici i članovi tima za dijalog Evropskog parlamenta, uputio im je jedno pismo. U tom pismu, osim, naravno, blaćenja sopstvene države, visokih funkcionera, da li predsednika Skupštine, da li predsednika države, iznošenja kojekakvih neistina, Dragan Đilas je je počeo da se brine i za one ljude od kojih se prao do pre neki mesec, a to su ljudi koji su uhapšeni tokom protesta koji su se dešavali u julu mesecu 2020. godine. Tako je naveo i da ljudi iz Evropskog parlamenta nekako nasmejali ljudima koji su demonstrirali u julu prošle godine.Da vas podsetim, tokom jula prošle godine mi smo imali četiri dana festival nasilja ispred ove zgrade, gde iz dana u dan su se samo brojale polomljene ruke i noge policajaca koji su samo radili svoj posao.Podsetiću vas da su jednom policajcu polomili obe noge, da su gađani kamenicama, a to više podseća, što bi jedan policajac rekao - imao sam utisak da ka meni leti stena, koje su težile i preko deset kilograma. Kada bacite takav kamen na nekog policajca, šta je to ako nije pokušaj ubistva? Kada je mislio da mu to odgovara, od tih ljudi se prao i rekao da nemaju ništa sa tim. Ali, evo, vidite, danas se on opet brine za te ljude i, što je još gore, što je još jedna opomena svima nama kao društvu, jeste i sledeće da odgovornost za uspeh dijaloga nikako ne može biti podjednako na vlasti i opoziciji, uspeh dijaloga zavisi od toga da li će Aleksandar Vučić prihvatiti ove zahteve.Dakle, zamislite sada, ukoliko se Dragan Đilas naljuti i kaže - evo, mi nismo zadovoljni sa svim ovim, nećemo mi opet na izbore, povlačimo se i kriv je Aleksandar Vučić. Dakle, Dragan Đilas može da poželi šta god, da to stavi na papir i onda će da svali krivicu na Aleksandra Vučića.Ovo vam je uvertira u ono o čemu želim da posebno govorim i na šta želim da građani Srbije posebno obrate pažnju. Dijalog je poslednja šansa da se kroz postizanje dogovora o poštovanju zakona smanje tenzije u društvu i izbegne izlivanje narodnog nezadovoljstva na ulice. Dakle, ovde vam Dragan Đilas zajedno sa svim svojim saradnicima pravi atmosferu da će oni, naravno, opet izmisliti bilo koji razlog da ne budu zadovoljni ishodom ovog dijaloga i da izađu na ulice, da bi opet imali krvave scenarije na ulici ispred ove Skupštine ili na ulicama Beograda, a sve sa ciljem da se on bez podrške građana Srbije vrati na vlast.Mi kao stranka smo protiv takvog scenarija, jer on sa sobom nosi velike opasnosti, ali i potencijalne žrtve. Dakle, dogovorite se, vi ste protiv ovoga, a jedino vi i spominjete ovaj krvavi scenarijo. Pa, nemojte vređati toliko inteligenciju građanima Srbije. Ko drugi priča o ulici, ko drugi priča o nekakvom nasilju, sem vas? Ako do takvih događanja dođe, odgovornost će biti isključivo na režimo Aleksandra Vučića i onima koji takav režim podržavaju.Dakle, poštovani građani Srbije, ukoliko glasate za napredak svoje zemlje, podržavate odgovornu politiku Vlade Srbije i predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, ukoliko podržavate to što se grade putevi, škole, domovi zdravlja, što smo među najuspešnijima u Evropi i u svetu po broju vakcina koje imamo i po broju vakcinisanih ljudi, što smo jedini u svetu koji imaju čak četiri različite vakcine koje potpuno besplatno nudimo građanima, ako podržavate svaki napredak svoje zemlje, vi ćete biti odgovorni zato što će Dragan Đilas pokušati nasiljem da preuzme vlast u Srbiji. Zamislite i zapitajte se koliko ovo samo apsurdno zvuči.Postavljam pitanje svim nadležnim institucijama i svim ljudima u zemlji, da li ćete se setiti ovog pisma koje je uputio Dragan Đilas ako eventualno kroz koji mesec, u julu ili avgustu, kako njima najviše bude odgovaralo, opet na ulicama imamo proteste gde će se opet tući policajci, pokušavati nasilno da se upadne u ovu zgradu, da se ova zgrada zapali, uništi, a sve kako bi Dragan Đilas, bez podrške građana Srbije, došao na vlast?Ovo su stvari o kojima moramo da pričamo i diskutujemo na svakom mestu. Danas kada pročitate ovo pismo, vi vidite samo da je ispunjeno nekakvim pretnjama,

dijalog je razgovor dve strane, a ovo je čist primer ucene i čist primer spinovanja kako će za sve živo što Dragan Đilas u narednom periodu napravi pokušati da optuži Srpsku naprednu stranku i predsednika Aleksandra Vučića.Radi istine i radi onih ljudi koji gledaju ovaj prenos i koji će pratiti izveštaj sa ovog zasedanja, Srpska napredna stranka će se uvek zalagati za mir, stabilnost, dijalog i uvek ćemo se boriti za demokratske vrednosti. Na vlast se u Srbiji dolazi izborima.Vi ste prošle godine, i to je ovde naveo Dragan Đilas, sam je rekao da je dijalog 2019. bio lažan. Oni su za taj dijalog delegirali svoje ljude, donosili nekakve zahteve, a od tih zahteva, 17 ukupno ih je bilo, 15 je apsolutno ostvareno, dok su dva delimično. Srbija je jedina zemlja u svetu gde se opozicija buni zato što je cenzus smanjen. Onda, svesni da bi im to bio kraj političke karijere, sakriju se iza bojkota i na taj način prikriju činjenicu da ne mogu ni taj cenzus od 3% da pređu.Taksativno je navedeno koji su zahtevi ispunjeni i na koji način, ali ne želim o tome danas da pričam, biće vremena i o tome da se govori. Želim jasno da istaknem da za SNS dijalog je uvek bio na prvom mestu, gde god on da se vodio. Da su želeli, mogli su da izađu na izbore i da o svemu pričamo u parlamentu, ali svesni svog katastrofalnog stanja i mizerne podrške građana Srbije, sakrili su se iza bojkota i danas ovakvim pismima, kao i delovanjem koje će nas sačekati u narednom periodu pokušaće da izazovu tenzije i nemire u društvu, kako bi u sveopštem haosu koji sami žele da proizvedu došli do pozicije da se opet dočepaju vlasti i nastave svoje besomučno bogaćenje.Pozivam samo građane da zadrže mir, da ne nasedaju na ove provokacije i da nastave da pružaju podršku ljudima koja je za sve nas bitna, a tiče se boljeg života građana Srbije. Nemojte podržavati političare u smislu da su političari, podržavajte ih kao ljude koji se bore za bolje sutra i vas i vaše dece i vaše porodice. Kada se postavite u takvu situaciju i takav položaj, uveren sam da će SNS ostvariti ubedljivu pobedu na predstojećim izborima, jer samo odgovorna politika SNS i predsednika Aleksandra Vučića garantuje još bolju, još lepšu i još uspešniju budućnost za sve naše građane i za generacije koje dolaze.

Hvala, predsedavajući Orliću.Uvažene kolege, uvaženi građani Srbije, niti su svi u Srbiji hrišćani, niti smo svi mi u ovoj sali hrišćani, ali neke priče su univerzalnog karaktera.Jevanđelje karaktera.Jevanđelje po Jovanu, glava 8, priča o Isusu i preljubnici. Naime, kada su na tadašnju Maslinsku goru u hram doveli Isusu jednu preljubnicu, to je bilo i te kako osuđujuće za zakone toga doba. Osuda i presuda za tako nešto je bilo kamenovanje. Kada su to Isusu izložili, on je rekao – onaj ko je bezgrešan neka prvi baci kamen. Svi su izašli iz hrama, ostali su Isus i ta žena kojoj je trebalo biti presuđeno. Rekao je – niko te ne osudi, izađoše, niko, Gospode, ni ja te ne osuđujem.Zašto vam sve ovo pričam? Humanost i humani pristup kada je u pitanju izvršenje najgorih sankcija je uvek nešto što je bilo svojstveno čovečanstvu, kako kroz istoriju, tako i danas. Taj humani pristup je često bio, a i danas je nešto što je možda i ispred zakona, a u svakom slučaju nakon što zakon kaže svoju reč on ostaje kao jedna obaveza. Neko je i tada morao da vodi računa o tom pristupu i bude kontrola u humanom pristupu prema onima koji su učinili najgora krivična ili bilo kakva druga dela.Moderna istorija, novo vreme, nova vrsta kontrole. Danas donosimo odluku o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.Drage kolege Žarić Kovačević, Kesar, Dubravka Kralj, Muamer Bačevac, koleginica Danijela Vujičić, pred vama je veliki zadatak, imajući u vidu da u svom radu morate da vodite računa o humanosti, koja je bila prioritet i pre 2.000 godina i od postanka samog čoveka i koja je iznad svih vrednosti, ponekad i ispred samog zakona, a posle njega i posle onoga što zakon i pravda kažu svakako obaveza.Vi svakako u svom poslu treba da vodite računa o pravdi. To je ono što je na prvom mestu, ali nakon što je pravda rekla poslednju reč, treba da vodite računa i o onome što se dešava u ustanovama koje izvršavaju sankcije koje je ta pravda predvidela. Međutim, jednu stvar nikada nemojte da zaboravite. Ne zaboravite da ste vi u stvari ljudi iz politike i da je politika manje ili više uvek bila povezana sa onim što se u tim ustanovama dešava i onim čemu te ustanove same po sebi služe.Naime, ispričaću vam i u tom pogledu jednu priču koja nije tako stara i nešto je iz novije istorije Srbije, iz 2011. godine. Podsetiću vas, 2011. godine Srbija je grcala u kriminalu, u pljački, u pljačkaškoj privatizaciji, u nezaposlenosti, a oni koji su bili direktni protagonisti ovih događaja su bili ili na ulicama ili, još gore od toga, vodili su ovu državu i ovaj narod.Tadašnje ustanove za izvršenje sankcija su služile isključivo za smeštaj sitnih prevaranata, kriminalaca i lopova. Takve kakve su bile, možda se nisu mogle nazvati ustanovama, pre bi se reklo kazamati, ali u tim kazamatima i ti kazamati su bili i te kako veza sa našim sa našim ljudima koji su dolazili iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sa svim onim ljudima koji su te devedesete, najteže godine na Balkanu, provodili na tim područjima boreći se za državu, bilo da su to radili direktno ili indirektno.Naime, negde u jesen te 2011. godine u jednom takvom kazamatu u Šapcu je boravio, pazite, ne vojnik, ne učesnik ratova, gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević. Ponavljam, ne vojnik, nego gradonačelnik Trebinja, Slavko Vučurević. Čekao je isporučenje Hrvatskoj, a tadašnje političke elite su se radovale izvršenju jedne takve sankcije koja će biti izvršena u Hrvatskoj i trijumfalno sve to slavili. To su iste one političke elite koje danas vode opoziciju u Srbiji i plediraju da preuzmu brigu i o vođenju Srbije.Slavko Vučurević se posle nekog vremena, spletom čudnih okolnosti i na njegovu sreću, našao u Trebinju i reći će, pored svega, da nije kriv, naravno, jer ni sam nije bio vojnik, ali da je duboko razočaran u majku Srbiju, kako se imenica Srbija uvek izgovara u tom kraju, reći će to i Slavko i ljudi u Trebinju i u Republici Srpskoj. Svakako, imali su i ljudi u Republici Srpskoj i Slavko debeo razlog za to, jer jedina njihova veza sa Republikom Srbijom kao maticom u to doba su bili upravo ti kazamati i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i nikakva druga veza naših ljudi sa maticom nije postojala osim te.A šta je danas veza? Šta je danas veza sa Trebinjem? Veza je aerodrom koji gradi ova država u Trebinju, veza su mostovi na Drini, veza su projekti u svakoj opštini u Republici Srpskoj, veza je direktna pomoć svakom čoveku i veza je predsednik države Aleksandar Vučić. Napravite poređenje te 2011. godine i danas, deset godina kasnije.Drage kolege, budući članovi Komisije, siguran sam da ćete vi biti izabrani, jer se radi o ljudima koji su i te kako zavidnih biografija. Na kraju, još jedna poruka držite se pravde, čuvajte humanost, ali čuvajte i ove veze o kojima sam govorio. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima Miloš Banđur. Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, podržavam predlog Komisije koju smo dobili. Nadam se da će kolege koje su izabrane u Komisiju za kontrolu sprovođenja zatvorskih sankcija, raditi svoj posao na najbolji mogući način. Osvrnuo bih se na neke detalje o kojima su neke kolege već govorile, ali nije s goreg da se podsetimo.Prva činjenica je da naši zatvori jesu prenatrpani, odnosno imamo više osuđenika nego što realno imamo mesta, ali nije to tako strašan podatak, odnosno brojke nisu tako dramatične. U mnogim drugim zemljama i zapadne Evrope i sveta i u našem regionu te brojke su mnogo lošije, odnosno imamo mnogo više zatvorenika nego što ima mesta. Znači, broj zatvorenika na 100 100 mesta je daleko veći.U Srbiji je u januaru 2020. godine bilo 107 zatvorenika na 100 mesta, ali je zbog epidemije korona virusa, vlada uspela da taj broj smanji na 105 zatvorenika na 100 mesta u aprilu mesecu, tako da je broj zatvorenika smanjen na 626 ili negde oko 6%. To je bio doprinos države, doprinos vlade, opštoj situaciji i stanju u zatvorima i zaštiti života i zdravlja ljudi koji tamo borave. Naravno, nije samo to bio doprinos, ono što možemo da vidimo iz sredstava javnog informisanja, je da se u objektima i ustanovama u kojima se izvršavaju zatvorske sankcije, odnosno, odslužuju kazne, vode i vrše redovni lekarski pregledi, da su zatvorenici vakcinisani, odnosno, svi oni koji su želeli da prime vakcinu, da prilikom prijema novih osoba na izdržavanje, oni se zdravstveno proveravaju, ukoliko jesu sumnjivi, izdvajaju se u posebne prostorije, odnosno, borave izolovano, da u slučaju neke infekcije ne bi to preneli ostalim zatvorenicima. Znači, sva epidemiološka pravila koja se primenjuju u da kažem, državi, u životu, u drugim objektima, ona se primenjuju i u zatvorima i među zatvorenicima, što je naravno, dobro.Kažem, imamo 9000 mesta u zatvorima, i ova vlast je uspela da rekonstruiše par zatvora, i da napravi 2018. godine, novi zatvor u Pančevu sa 500 mesta, po svim evropskim i svetskim standardima, 2017. godine, rekonstruisali smo uz pomoć EU dva paviljona, odnosno ženski paviljon u Požarevcu. Takođe, 2021. ove godine planirana je rekonstrukcija dva muška paviljona, takođe u Požarevcu. Investirano je i u zatvore u Sremskoj Mitrovici, nešto u Nišu, tako da je, jedan opšti utisak da vlast čini sve na tome da popravi koliko može, u ovom trenutku stanje u kojima borave, uslovi u kojima borave zatvorenici, oni koji se tamo nalaze, oni koji su već u zatvorima smešteni.Ono na šta bih hteo da ukažem pažnju je da u Srbiji imamo 152 lica na izdržavanju zatvorske kazne na 100 hiljada stanovnika, u Evropi je taj prosek 102 osobe na 100 hiljada stanovnika. Ta brojka je znatno niža. To ne znači da su oni manje kriminalizovani od nas, to jednostavno znači da oni imaju neku drugu politiku izricanja sankcija i da se više ide na alternativne sankcije.Naravno,

kasnije eventualno, zatvorska kazna, međutim, postoje i druge alternativne mere, kao što su uslovna osuda, kao što je rad u javnom interesu. Postoje načini izdržavanja kućnog zatvora ili elektronskog nadzora nad izdržavanjem zatvorske sankcije, u nekim drugim uslovima. Tako da, su to sve mere koje se u Evropi koriste kako bi se broj ljudi u zatvoru sveo na minimum. Možda, mislim, da je to neki put da je to neki put kojim možda i mi treba da krenemo u tom smislu.Što se tiče uslovnih osuda, mogu da istaknem da mi imamo zaista malo uslovnih osuda na 100 zatvorenika, recimo, 26 na 100 osuđenih, 26 na 100 u Srbiji, 646 imate u Poljskoj, 46 u Norveškoj, 50 u Švajcarskoj, 71 u Bugarskoj. Znači, da oni znatno češće izriču te uslovne osude u odnosu na nas, a to upravo govori u prilog da treba češće izricati alternativne sankcije kako bi se gužva u zatvorima smanjila, a time i finansijsko opterećenje države, jer svaki zatvorenik bez obzira da li nešto radi u zatvoru i doprinosi, on ipak ovu državu košta.Rekao košta.Rekao sam da je zdravstvena zaštita u zatvorima poboljšana u odnosu na neki period pre sedam, osam godina tako da danas imamo dva puta manju stopu smrtnosti u zatvorima u Srbiji i tu se se razlikuju dve vrste smrtnosti, jedan je zbog ubistava, samoubistava i tako dalje, obračuna, a druga je usled bolesti. Znači, da je i zatvorska nega znatno bolja, odnosno veza sa bolnicama, a sa druge strane i sama kontrola zatvorenika i toga što oni rade je bolja, pa je manja mogućnost međusobnog povređivanja i međusobnih obračuna. Tako da je za ovaj period kada je naša stranka na vlasti ta stopa smrtnosti u zatvorima smanjena za dva puta.Ono što bih istakao kao problem o kome treba razmišljati, to je pospenalna podrška, odnosno podrška ljudima posle završetka zatvorske kazne. Negde sam pročitao da jedino Zakon o izvršenju krivičnih sankcija poznaje osuđenike, odnosno zatvorenike i nijedan drugi zakon. Zaista potrebno je napraviti socijalne programe koji će da omoguće ljudima da koji napuste zatvor, koji izdrže svoju kaznu da budu prihvaćeni. Jednostavno, kada čovek posle izlaska iz zatvora dobije neki posao koji može da radi, postoji veća verovatnoća, odnosno manja verovatnoća da se vrati nekom, pod nekom, pod navodnicima zanatu koji ga je u taj zatvor i odveo, mada je sve to stvar lične prirode, ali kažem u proseku socijalna podrška u svakom slučaju može da smanji povraćaj u zatvor.U EU iskustava kažu da oni koji su bili osuđeni na javne radove, odnosno vršili javne radove da je broj povratnika među njima bio najmanji. Ono što je bitno za period koji je iza nas, to je da mi u poslednjih par godina ili čak i više nismo imali neke nemire u zatvorima, veće pobune i tako dalje, koje su bile karakteristične za period 2000. godine i posle toga. Sećam se da je 2000. godine bila jedna velika pobuna gotovo u svim zatvorima u Srbiji, verovatno inspirisana otpuštanjem albanskih zatvorenika, njih 820 je pušteno na slobodu bez dobrog razloga, među njima se nalaze i oni koji su ubijali, klali, spaljivali.Sećam se da su tada puštena i dva brata, Ljuan i Bekim Mazreku, koji su jedan veći broj Srba, ja sad ne mogu da licitiram koji, ali nepobitno je utvrđeno da su veći broj lica ubili i da su spalili u krečani u Klečki. Kada već pričamo o tome, moram da se prisetim nedavne izjave predsednice tzv. Kosovo, Vjose Osmani, koja kaže da Srbija treba da se pokaje, da se izvini, da nadoknadi žrtvama ono što je učinila. Znate, ja razumem da je ta izjava data u vreme neke kampanje kada se ona kandidovala za mesto predsednika, pa je animirala birače, ali posle izbora i inauguracije u govoru u kome se ona i inauguriše na tu poziciju, mislim da jedna ta6kva retorika nije primerena i da ona ne vodi dijalogu i ne vodi stvaranju dobrih odnosa sa Srbijom, zato što pre svega nije realno, jer sve ono što nije realno, ne može da uspe.Srbija 2000. godine ne samo što je oslobodila sve albanske teroriste, ubice, koljače, a među njima je bilo i onih koji su bili možda politički zatvorenici, nego Kosovo u periodu od 2000-2012. pa i kasnije, niti međunarodne snage i misije na KiM nisu uspeli da pronađu i identifikuju bilo kojeg ubicu, bilo kojeg počinioca krivičnog dela i zločina nad srpskim stanovništvom.Setimo se Starog Gracka, žetelaca, 2000. godine u proleće, koji su pobijeni samo zato što su izašli da pokose sopstvenu njivu. Niko nije odgovarao. Autobus kod Podujeva, podmetnuta bomba, izginuli ljudi, niko nije odgovarao. Pogrom 2004. godine nad hiljadama Srba i hiljade spaljenih kuća – niko nije odgovarao.Kad odgovarao.Kad se setim gospođe Vjose Osmani, uvek se setim i one slike iz haškog suda, odnosno Međunarodnog suda pravde u Hagu, gde ona onako nasmejana, cinično, pogledom ispraća Vuka Jeremića, koji tobože ljut napušta zasedanje, gde je Srbija tada izgubila odlukom suda 10:4, tako da je svaka asocijacija na gospođu Vjosu Osmani meni asocijacija i na Vuka Jeremića, koji je zajedno sa svojom ekipom tada, 2010. godine, doveo do poraza Srbije u Međunarodnom sudu pravde.Mislim pravde.Mislim da su ove izjave koje su došle sa Kosova prethodnih nedelja i meseci u stvari rezultat neshvatanja da su se u Srbiji promenile okolnosti, da Srbija danas nije ona Srbija iz 1999, nije Srbija iz 2000, nije Srbija iz 2004, koja koja će da ćuti nad pogromom koji se vrši nad srpskim stanovništvom, nije Srbija iz 2008. koja će mirno da posmatra proglašenje nezavisnosti, niti je ona tupava Srbija iz 2010. godine koja će da postavi najtupavije pitanje Generalnoj skupštini, koje je ona prosledila Međunarodnom sudu pravde i dobili smo odgovor kakav smo dobili.Pa i da je pitanje bilo najpametnije, trebalo je proučiti odnos snaga u Međunarodnom sudu pravde i videti ko su te sudije, iz kojih su zemalja, kakav je njihov stav i odnos prema Srbiji i ako se proceni da nama ne ide u prilog bilo kakvo izjašnjavanje, da to ne činimo.Međutim, urađeno je što je urađeno i ja lično mislim da je to urađeno sa namerom da se nama nanese neprocenjiva šteta, tako da po tom pitanju tu smo gde smo.Što se tiče ove teme, još jednom, podrška komisiji. Mislim da je pred njima vrlo ozbiljan zadatak, zato što zatvori u Srbiji nisu dečiji vrtići i nisu mesta gde se dešavaju samo lepe stvari.U zatvoru se ipak nalaze osim onih koji su okrivljeni i osuđeni za saobraćajne nesreće i neke stvari koje su možda i sticaj okolnosti, nalaze se i ljudi koji se bave ozbiljnim kriminalom ili su programirani da se bave ozbiljnim kriminalom. Među zatvorskim čuvarima najveći broj je pošten i onakav kakav treba da bude, međutim, ima i onih koji sarađuju u tome.Mislim da je pred komisijom ozbiljan zadatak da takođe pogleda ko se to šalje na izdržavanje kazne kući, u kućnim uslovima, elektronsko praćenje, a ko mora da ode u zatvor, odnosno da se tu uspostavi jedan balans i da se vidi da li se te stvari rade na pravedan način, da li su tu moguće određene popravke, itd. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima Uglješa Mrdić. Orliću.Uvaženi gospodine Orliću, uvažene kolege narodni poslanici i građani Srbije, jako je važan rad Komisije za kontrolu krivičnih sankcija, jer kao što znamo, Srbija je zemlja pravde, zemlja poštovanja prava i Srbija se za to zalaže intenzivno od 2012. godine.Ali, kada smo kod izvršenja krivičnih sankcija i kontrole krivičnih sankcija u Srbiji, ja samo moram da podsetim da smo od 2012. godine, prilikom političkih promena, imali jednu katastrofalnu situaciju što se tiče svih jedinica, tj. svih pritvorskih i zatvorskih organizacionih jedinica u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, gde smo imali ne samo jedno stanje haosa, nego smo imali i česte pobune zatvorenika i pritvorenika, imali smo i razne finansijske malverzacije, imali smo i nepoštovanje ljudskih prava, a imali smo, kao što je i rekla moja koleginica gospođa Jevtović Vukojičić, jednu stvarno lošu sliku iz vremena policijske akcije „Sablja“, kada je nekoliko hiljada građana pritvoreno i bili su po mesec i više dana u zatvoru i u pritvoru, a mimo bilo kakvih pravila i, naravno, uz kršenje svih mogućih ljudskih prava.Na sreću, to vreme iz 2003. i to vreme do 2012. godine je prošlo. Mi poslednjih osam i po godina imamo uređenu Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, imamo ulaganja u zatvore, ne samo da imamo poštovanje ljudskih prava u okviru organizacionih jedinica u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, nego imamo čak i situaciju da se razvija i proizvodnja u određenim oblastima, kao što je, recimo, slučaj kad su u pitanju zatvori u Sremskoj Mitrovici, Somboru, Nišu, Požarevcu, gde dakle imamo i tu određene rezultate iz oblasti i poljoprivrede, stolarske, drvne industrije, pa čak i kao što su rekle moje kolege, sada, prošle godine naročito, u periodu korone, oko milion maski je sašiveno što se tiče Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i što je podeljeno građanima Srbije.Pored Srbije.Pored svih tih ulaganja u zatvore i da ne govorimo sada o izgradnji zatvora Skela 2, onda potom najavljena ulaganja što se tiče zatvorskih jedinica, u Kragujevcu, Pančevu, širom Srbije i tu govorim oko 30 ustanova, dakle, uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvo pravde u tom smislu dobro rade svoj posao i zato je jako bitan i rad Komisije za kontrolu krivičnih sankcija i apsolutno podržavam i predlog da pet mojih dragih kolega, narodnih poslanika bude u toj komisiji.Dakle, tu imamo tri predstavnika Odbora za pravosuđe i lokalnu samoupravu, imamo našu koleginicu iz Odbora za rad i socijalna pitanja i imamo kolegu koji vodi Odbor za ljudska i manjinska manjinska prava i ja znam da će pet mojih kolega i gospođa Jelena Žarić Kovačević, i gospođa Danijela Vujičić i gospođa Dubravka Kralj, i gospodin Bačevac, i Dejan Kesar, da će odlično da rade svoj posao i da će ta komisija da bude ono što jeste i što jeste na kraju krajeva, i svaka komisija i svaki odbor i svaka delegacija koja je ovde izglasana u Skupštini Srbiji i koja je dobila dobru potporu potporu za svoj rad i punu našu podršku.Kada smo kod rada, uprava, i kada smo kod poštovanja institucija, i kada smo kod poštovanja pravde i zakona u Srbiji, ja moram sa građanima Srbije da podelim odgovor koji sam jutros dobio, od Uprave za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija, u odgovoru koji je potpisao ministar finansija gospodin Siniša Mali, a tiče se pitanja koje sam postavio još 16. marta u ime poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, a pitanje je bilo upućeno i Ministarstvu unutrašnjih poslova, i ministru finansija što se tiče malverzacije , što se tiče tajkuna, žutog tajkuna Dragana Đilasa,

odgovoru, a ja ću pročitati samo deo odgovora da ne bi opterećivao ovde prisutne, pošto je ostatak vezan za obaveštenja, što se tiče kako funkcioniše sama Uprava za sprečavanje pranja novca i što se tiče procedure ali u najvažnijem delu odgovora navedeno je da Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima je preduzela aktivnosti prikupljanja podataka, informacija i dokumentacija u zemlji i inostranstvu u cilju provere bitnih finansijsko-obaveštajnih podataka, koji ukazuju na sumnju u pranje novca, utaju poreza i prikrivanje stvarnog vlasništva od strane pravnih i fizičkih lica povezanih sa privrednim društvom „Askanijus LTD“ i Draganom Đilasom, i u zavisnosti od rezultata navedenih aktivnosti odrediće dalje postupanje u konkretnom slučaju.Dragi građani Srbije dobili smo jasan odgovor od Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva finansija. Dobili smo pre neki dan i jasan odgovor o istom pitanju od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.Ovim dopisima, ovim obaveštenjima, ovim odgovorima jasno je pokazano i dokazana da i Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova rade profesionalno svoj posao. Ja sam uveren i ubeđen da neće niko, ni u tužilaštvu, ni u sudstvu, niti u drugim nekim državnim institucijama koje učestvuju u ovoj istrazi protiv Dragana Đilasa u vezi njegovih ne milionskih, nego su u pitanju prevare od desetine miliona, pare koje je uzeo od građana Srbije, nadam se da će se doći na kraju i do tih 619 miliona evra koliko je i ukupno oteo od građana Srbije Dragan Đilas zajedno sa svojim saradnicima, jer Srbija je, kao što sam rekao na početku svog izlaganja, zemlja pravde, zemlja poštovanja, zemlja zakona,

koja je snimana u Beogradu, Aleksandar Vučić je jasno poručio da apsolutni interes Srbije mir i stabilnost, mir i stabilnost i na teritoriji Srbije i na Balkanu i najbolji mogući odnosi sa našim dragim komšijama.Kakvi su odnosi, to je jasno prezentirao sinoć predsednik Vučić, i i to jasno govore svi oni dobronamerni ljudi koji žive i na teritoriji Bosne i Hercegovine, i što se tiče drugih balkanskih država, naročito što se tiče država bivše Jugoslavije gde imamo jednu veliku zahvalnost prema predsedniku Vučiću zbog svega što je učinio u borbi protiv korona virusa i pomoći našim komšijama.Ja sam pre neki dan imao razgovor sa jednom osobom koja živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, tačnije u Sarajevu, na teritoriji Federacije BiH, sa kojom sam stalno imao problem kada sam pričao po pitanju politike Aleksandra Vučića i stalnu kritiku od strane te osobe, toliku kritiku da jednostavno nisam mogao tu osobu da ubedim u suprotno. Međutim, ta osoba me je nazvala telefonom pre neki dan da se vidimo, došla je u Beograd, primila vakcinu i rekla sve što sam govorio o predsedniku Vučiću do sada pada u vodu, svaka mu čast, spasio je život moj i moje porodice. On je jedini pravi lider. Dobro nam svaki put došao u naše Sarajevo.Toliko Sarajevo.Toliko mi je drago što sam to čuo od mog prijatelja sa kojim pre neki dan imam i slaganja u potpunosti i što se tiče politike, što se tiče poštovanja politike Aleksandra Vučića.Koliko je dobra cela ova priča oko vakcinacije to potvrđuje i jučerašnji podatak da su građani Srbije ukupno dobili 3.060.757 doza vakcina, doza vakcina koja je obezbedila i odlična politika Vlade Republike Srbije i politika Aleksandra Vučića.Samim tim, na kraju moram da zaključim da sve ovo navedeno, sve ovo dobronamerno što su rekle i moje drage kolege narodni poslanici, i što se tiče rada ove Komisije za kontrolu krivičnih sankcija, i što se tiče uspeha Srbije iz oblasti ekonomije, zdravstva, vakcinacije i svih drugih oblasti, mi svakodnevno imamo jednu strašnu, nenormalnu i po meni, ludačku kritiku i od strane Dragana Đilasa, Marinike Tepić i njihovih saradnika. Oni kritikuju sve što je dobro što radi Srbija. Zašto kritikuju? Prvo, zato što žele na bilo koji mogući način da se vrate na vlast, zato što ih nervira većina naroda, većina građana Srbije svih nacija i veroispovesti, jer je protiv njih, nerviraju ih svi dobri rezultati.Ove rezultate koje imamo u Srbiji, koji su odrađeni zahvaljujući Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije nisu samo rezultati koje cene građani Srbije, nego su ovo rezultati koje sada cene i uvažavaju i drugi narodi koji žive širom Balkana, koji žive širom Evrope i koji žive širom sveta. Zašto? Zato što sada ceo svet jasno zna i sada je dokazano da Srbija kada je najteže, po ko zna koji put u svojoj istoriji se podigla, a u ovoj situaciji kada je u pitanju borba protiv korona virusa odreagovala je najbolje u Evropi, među najboljim zemljama u svetu sa jasnim rezultatima.Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem još jednom jasno pokazuje da je lider i da je apsolutni interes naše Srbije mir i stabilnost i na našoj teritoriji, i na Balkanu. Živela Srbija.Hvala.

Hvala, uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću.Dame i gospodo narodni poslanici, za početak hoću da kažem, povodom ove važne diskusije kakva je to Srpska napredna stranka, stranka od 2008. godine, od kad smo osnovani do dana današnjeg i šta su one temeljne vrednosti koje propagira naša stranka. Prvo, to je jedna ozbiljna, stabilna, pravna i uređena država i pravda za sve građane u našoj zemlji. To su ta dva glavna postulata koja su i mene navela da postanem deo Srpske napredne stranke 2008. godine.Šta smo od toga postigli? Uspeli smo da uradimo da ta dva glavna temeljna stuba napravimo, da ojačamo državu, da je podignemo sa dna, da je stabilizujemo, da danas možemo da kažemo da i naši zatvorski kapaciteti, stanje u našim zatvorima u Srbiji, u kazneno-popravnim ustanovama jeste bitno bolje nego što je bilo 2012. godine, kada smo dolazili na vlast.Za

i na one ljude koji ih zastupaju, uverenja koja zastupa danas Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić.To je razlika između nas i to je razlika između onih, kako su moje uvažene kolege, posebno je to lepo govorio kolega Bakarec, rekli da su neki jednakiji za nekoga od drugih.To je slika i prilika tog bivšeg režima koje smo imali do 2012. godine, kako je on vladao Srbijom i šta bi se ponovo dogodilo u Srbiji kada bi Dragan Đilas i njegovi partneri, njegovi huligani, kriminalci, lopovi ponovi zaseli na vlast u Srbiji.Ko je osim nas

ulazna vrata našeg poslanika Vladimira Đukanovića došao jedan huligan ili grupa huligana, ispisali su određene, odvratne reči na ulaznim vratima njegove zgrade.Ko

i misle da mogu nekažnjeno da dođu na vrata svakog od nas, da napišu šta žele, da upute poruku, tu jaku poruku mržnje, pretnje, da pokušaju da uliju strah u svakome od nas, da se ne usudimo da njih nazovemo onako kako treba, da ne kažemo da su lopovi, da ne govorimo više o stotinama miliona evra, da ne govorimo o računima širom sveta, da ne govorimo o desetinama miliona koje su iznete iz Srbije, da jednostavno sa ove strane zavlada strah i tišina.Strah i tišinu nikada nećete doživeti u redovima SNS i njenih poslanika, funkcionera, a tek nećete uplašiti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. To je ono što nas motiviše da još snažnije, još hrabrije, da sa još više uverenja da radimo ispravnu stvar za ovu zemlju, nastavimo da radimo sve što smo radili i do sada.Šta znači doći nekome pred vrata noću? To su hrabri, mnogo hrabri ljudi, koji noću sa maskama, ili kako već, dolaze na vaša vrata, zvone vam, prete, snimaju, ostavljaju poruke, razbijaju automobile. Čuli smo da razbijaju i glave predsednicima opština i nikom ništa. Kakvi su to ljudi?Kakvi ljudi?Kakvi su to ljudi koji po društvenim mrežama najgore moguće pretnje i psovke ispisuju za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, decu, poslanike SNS, sve ljude koji se ne slažu sa ideologijom ideologijom lopovluka koju personifikuje upravo Dragan Đilas?Zar je teško ako se… Kako on reče – ako pitate mene, ja sam za mir, ali taj mir može lako da ode na drugu stranu pa da izađemo na ulice i da radimo ne znam šta sve građanima Srbije koji nisu za nas. Da li je to pretnja svima nama, da trebamo da strahujemo kada izlazimo iz svojih domova za svoju ličnu bezbednost? Da li je to pretnja svakome od nas ko ima decu šta će biti sa detetom kada izađe iz školskog dvorišta nakon škole? Da li je to ponovo pretnja predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da spusti loptu, da spusti gas i da Srbija stane?Da li će neko da reaguje na sve to? Da li će neko da kaže, aman ljudi, ne možete da dolazite više na vrata bilo kome, da pretite, da ugrožavate decu? ugrožavate decu? Neko reče – pa da, to je samo ispisana pretnja na fasadi neke zgrade i ništa više. A šta da se nešto desilo? Šta kada se nešto bude dogodilo nečijem detetu? Šta će onda neko da kaže? Da to dete nije jednako kao i ovo drugo, da ta deca nisu važna? Očevi te dece, oni ne liju lažne suze kao onaj cirkuzant i lopov Dragan Đilas. Mi ne idemo u apoteku po te suze, ne idemo u glumačke škole da glumimo da nam je loše ili da nam je neko nešto pisao.Ja molim nadležne da se uzmu snimci sa svih tih zgrada gde se ostavljaju takve poruke, da takve osobe budu sankcionisane. Imaće zaista mnogo bolje uslove za odsluženje svojih kazni nego što je to bilo do pre devet godina. Moći će da se uvere koliko je sistem odsluženja zatvorskih kazni danas bolji i humaniji, nego što je bio u njihovo vreme i tu će moći da vide da u svojim pričama greše i da je Srbija mnogo napredovala u odnosu na to njihovo tajkunsko, kriminalno mafijaško vreme u kome je vladao Đilas, Jeremić, Obradović i oni ostali koji bi ponovo, jer je ponestalo novca, ponestalo računa za koje se ne zna. Opet bi zaseli u fotelje i vladali Srbijom.Da li je nasilje dozvoljeno? Da li u Srbiji u 21. veku možete da dođete kod nekoga i slobodno da pretite? Mora sistem da pokaže u Srbiji da to ne sme da se dešava, da ko god, bilo kome da preti, na kojoj god strani, taj mora da bude kažnjen i taj mora za to da odgovara u skladu sa zakonima. Ova država ima zakone, ima sistem, uređen sistem, pravna je država. U pravnoj državi oni koji čine krivična dela, za njih moraju i da odgovaraju. Oni koji stave ruku u džep građanina Srbije, izvuku mu novac iz džepa, moraju da odgovaraju za to. Ne može na desetine ili na stotine računa u inostranstvu da ostane tek tako i da se kaže – pa šta?Šta god da pitate Dragana Đilasa odgovor je – pa šta i šta sada? Eto, ti računi, desetina računa ste našli, šta sad? Pa ništa. Neko je lepo rekao – ne treba nikakav poseban zakon, nikakva posebna pamet da biste zaključili da sa platom gradonačelnika ne možete da dođete do nekoliko desetina miliona evra. To je nemoguće.Da imate Aladinovu čarobnu lampu, ne možete to da uradite. Bajke ne postoje, basne ne postoje. To je sve lepo, to je deci lepo čitati za laku noć, ali to ne postoji u realnom i pravom životu. U pravom životu se zna šta možete sa platom da steknete, koliko toga. Lako je to izračunati. Uzmite digitron, ako ne možete iz glave, pa izračunajte koliko možete sa platom od 1.000 ili 1.500 evra za 10 godina vlasti da steknete i onda je ta logika jasna - ne možete da imate 57 računa, ne može to u 17 država, ne može da se to meri u 25 miliona, 650 miliona, 100 miliona, koliko

da ono što znaju da kada moraju da uzmu kredit da bi kupili stan i da se trude da vredno rade, da se muče 10, 20 godina da otplate taj kredit za stan, za jedan stan. Neko ne može 40 stanova da ima samo zato što je brat bivšeg gradonačelnika Beograda i najvećeg tajkuna i lopova u Srbiji Dragana Đilasa. Ne može. Šta radiš? Čime se, bre, ti baviš? Kakav si stručnjak? Za šta to? Eto još jedne lepe prilike da se uvere kako izgledaju danas zatvori u ne sme da se vodi na ulici. To je ono što oni hoće, da politiku iz parlamenta… Zato su ga i bojkotovali, jer u parlamentu ne mogu da sučele stavove sa poslanicima SNS, jer argumente za raspravu nemaju. Onda im glavni argument postane motka, motka, prvo njom da razvaljuju vrata Narodne skupštine, pa onda da zapale ponovo Narodnu skupštinu kao 2000. godine, pa kamenice od 10 i više kilograma, da sa njom gađaju policajce. Stave policajce u sredinu, pa se igraju između dve vatre. Jedni gađaju sa jedne strane, a drugi sa druge strane, a Dragan Đilas sedi u svojoj kancelariji i umire od smeha i kaže – to, majstori, bravo, ponovo smo palili Beograd, ponovo smo razbijali grad

Te ljude napadate za sopstveno neznanje i sopstveno ludilo.Uveren ludilo.Uveren sam da ove istrage koje se vode protiv Dragana Đilasa će rezultovati onako kako to građani i žele, pravna država će uraditi svoj posao, pravda će biti zadovoljena, a Dragan Đilas će se uveriti koliko je danas bolje stanje u kazneno-popravnim ustanovama, nego što je bilo do 2012. godine, a Srbija će, predvođena predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, vrednim i odgovornim građanima nastaviti da ide napred. Hvala

kada govorimo o pravima osuđenih lica, odnosno lica koji izdržavaju zatvorsku kaznu, uvek je to jako osetljivo pitanje. Pre svega, u zatvor ne idu ljudi koji su gazili travu tamo gde to nije smelo da se radi, nego u zatvor odlaze ljudi koji su po presudama naših sudova počinili teška krivična dela i svakako da da sama zatvorska kazna smanjuje obim ljudskih prava koje osuđeno lice ima, pre svega po pitanju ograničenja prava kretanja, ali svakako i da sama osuđujuća zatvorska presuda ne sme da naruši osnovna ljudska prava koja svaki građanin Srbije ima, pa čak i lica koja su na izdržavanju zatvorske kazne.Uvek je tu jako teško pronaći meru koja je to da svrha kažnjavanja bude, pre svega, kako to neke kolege rekoše, resocijalizacija, odnosno prevaspitavanje lica koje je činilo krivično delo, a da pri tom ne dođe do ugrožavanja njegovih osnovnih ljudskih prava. Recimo, ne sme da bude prisilan ili prinudan rad u toj valjda želji da neke stvari malo popravimo, često naš sistem i društvo odlaze u sasvim drugi kraj.Nije kraj.Nije samo kazna zatvora predviđena u svrhu resocijalizacije. Kazna zatvora je kazna, zato što je neko kršio zatvor, odmazda države što je neko prekršio pravila i time narušio ne pravila države, nego pravila građana koji žive u toj državi.Treća svrha kažnjavanja jeste, svakako i preventivna,

ako državni organ otkrije da su počinili krivično delo, već onima koji o tome uopšte ne razmišljaju. I je jedan od ciljeva kažnjavanja jeste da do što više ljudi dopre poruka da postoje zakoni koji moraju da se poštuje, a ko ih ne poštuje, da će biti osuđen na vremensku kaznu zatvora.Međutim, imamo i krivična dela koja se čini iz nehata, predviđene su zakonske kazne, krivična dela bez elemenata nasilja, krivična dela sa manjom materijalnom štetom itd. I tu se išlo na jedan sasvim drugi institut, kazna zatvora ostaje, možda bude i uslovna osuda, može da bude kazna zatvora gde bi se kazna izdržavala u vanzavodskim uslovima i kazna zatvora, naravno, u zavodskim uslovima. I tu već počinjemo da gubimo svrhu onoga zašto smo mi kao narodni poslanici donosili određene pogodnosti za lica koja koja prekrše zakon.Pre svega, to je bila naša namera za lica, a za krivična dela koja su učinjena iz nehata, bez namere, ili gde nije pričinjena značajna materijalna šteta. Zahvaljujući reformi pravosuđa koju je bivši režim sprovodio, došli smo u situaciju da se lica koja su počinila najteža krivična dela osuđuju na vanzavodsko izdržavanje sankcija.Da stvar još bude gora, čak i u tom vanzavodskom izdržavanju sankcija, gde je opet namera bila da se poboljšaju uslovi života u zatvoru onima koji održavaju kaznu, imajući u vidu da lica koja izdržavaju kaznu van zavoda to rade u kućnim uslovima, pa će više država imati novca i sredstava da stvori i ovima drugima bolje uslove.Data je još jedna mogućnost, a to je da lice koje je osuđeno na kaznu zatvora koja je duža u trajanju od šest meseci, ne izgubi posao, jer u zakonu piše, o vanzavodskom izdržavanju krivičnih zatvorskih sankcija, da može da ide i na posao. E, to se tumačilo da mora da ide na posao i onda se svrha kažnjavanja prema licima, gde je i sam smisao bio da to budu počinioci lakših krivičnih dela, prevalili su naši pravosudni organi na teške. Evo, jedan primer. Velja nevolja prebio čoveka, dobio kaznu zatvora koju će da izdržava u vanzadovskim uslovima, još da ide na posao. Koji mu je posao? Da bije ponovo nekog? E, to je to izigravanje zakona i to je ta igra između ljudskih prava i izdržavanja zatvorske kazne.Pod ljudskim pravima se podrazumeva da svako ima pravo na advokata i pravično suđenje. Potpuno se slažem. Osumnjičeno lice ima pravo na poverljive razgovore sa svojim zakonskim zastupnikom. I sa tim se slažem. Ti razgovori ne smeju da se prisluškuju, ne smeju da se snimaju, ne mogu da se koriste u sudskom postupku itd. Advokat ima pravo da prećuti čak i ako mu osumnjičeno lice koga on zastupa prizna izvršenje krivičnog dela. I to je ljudsko pravo. Njegov branilac ima pravo da zna istinu o celom slučaju, ne mora da je predstavi sudu.Ali, je li pravo i advokata da osumnjičenom ili okrivljenom licu unese mobilni telefon u zavod za izdržavanje zatvorskih sankcija, jer i istražni zatvor je zatvor? Nema. Ima li pravo advokat da prenosi naloge osumnjičenoga ka pripadnicima grupe koji nisu uhapšeni, da im prenosi naloge koga treba, na koje svedoke treba uticati i treba ih zastrašiti? Nema pravo. Jer, svrha pritvora jeste na prvom mestu da ne utiče na svedoke. ako to radi njegov advokat sa njegovim nalogom? Na drugom mestu, da ne ponovi izvršenje krivičnog dela. Ako se prenosi pretnja, postoji mogućnost i da se ostvari ta pretnja. Šta ćemo sa tim kad je mera pritvora izrečena, u vezi ovog slučaja?Samo hoću da kažem kako je jako tanka nit između sprovođenja zakona i određenih prava koja imaju osumnjičena ili osuđena lica. I gde je ta mera koju treba da pronađu, pre svega, naši tužilački, sudski organi, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, pa i ova Komisija koju mi danas biramo?Naravno, moram da postavim pitanje – advokatura, Advokatska komora, ustavna kategorija, da li i oni nešto misle da učine

učestvuju u izvršenju krivičnog dela, da li oni treba da budu samo osuđeni za saučesništvo ili može i Advokatska komora da reaguje preventivno i jednostavno, oduzme im dozvolu za rad, zato što nisu dostojni obavljanju jedne takve profesije?Ovo je samo jedan deo svega onoga sa čim će ova ova Komisija koju sada biramo morati da započne jedan proces rešavanja svih ovih problema koje imamo u samom izdržavanju kazne zatvora, kršenju ljudskih prava, znam da se ne krše, samo sam naveo primer kako pod izgovorom za ljudska prava možete da zloupotrebite, obesmislite Krivični zakonik, Zakon o krivičnom postupku i svrhu kažnjavanja.Nažalost, to se dešava danas u realnom vremenu, dešavalo se i ranije, danas mnogo manje, a cilj nam je da se takve stvari više ne dešavaju.Znači, ne može sud da zaključi sporazum o priznanju krivice ako je počinjeno teško krivično delo da bi zbog tog sporazuma on dobio vanzavodsko izdržavanje krivične sankcije. Sporazum o priznanju krivice je institut kada je neizvesno hoće li tužilac da dokaže krivicu, odnosno da se osumnjičeni ili okrivljeni odbrani. Tad se ide na sporazum o priznanju krivice. Ako je krivično delo čisto i dokazivo, onda ja moram da postavim pitanje šta radi taj tužilac, šta radi taj sudija?Onda dolazimo do ovog dela koji se zove vanzavodsko izdržavanje krivičnih sankcija. Onda dolazimo do ovog dela da advokat prenosi naloge okrivljenog šta treba da rade sa svedocima, da li da ih zastraše, da li da ih potkupe, da li da ih ubiju. Mislim da će Komisija imati ozbiljan posao pred sobom. Ja sam uveren da ćemo imati prve rezultate već u sledećih nekoliko meseci. Zahvaljujem.Prijavljenih na listama više nema.Ovlašćenih predstavnika po članu 96. koji žele reč nema.Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Određujem redovnu pauzu.Nastavljamo u 15.00